gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 94 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom trenutku, 137 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno najmanje 84 poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da).Samir Tandir ima reč. Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, moje pitanje je upućeno MUP i Ministarstvu za upućeno MUP i Ministarstvu za omladinu i sport, a povodom dopisa Evrpske kuće fudbala UEFA o potencijalnom nameštanju pojedinih mečeva naše Super lige u fudbalu. Zanima me šta su preduzeli povodom ovog dopisa? Dokle se stiglo sa proceduralnim radnjama i da li se utvrdila odgovornost i da li je ova tvrdnja i tačna?Ono što me je posebno kao građanina koji dolazi iz Sandžaka, kao narodnog poslanika koji predstavlja sve građane i građanke iz Sandžaka zabrinulo, jeste da jedna od utakmica na koju se ovaj dopis UEFA odnosi jeste Novi Pazar-Proleter, koja se desila 21. marta tekuće godine.Prema informacijama do kojih je moguće doći, a odnose se na ovaj dopis UEFA, da je UEFA skrenuta pažnja da su se desile velike uplate na ovaj meč na kladionicama u Aziji.Inače, što se tiče Novog Pazara, moram da istaknem da su kladionice u Novom Pazaru i kockarnice

kao tačna informacija, ne želim da prejudiciram, ovo bi zaista bila velika bruka koja ne bi imala ni lokalni, ni republički, već međunarodni karakter.Zašto

svoje sportske kolektive, pogotovo svoj fudbalski klub.Kada sam kao učenik srednje škole išao redovno na utakmice FK Novi Pazar, koji se tada takmičio u trećem rangu takmičenja, srpskoj ligi, po 10.000 gledalaca je dolazilo da gleda svoj klub i taj klub zaista treba da vode legende tog kluba, a ne da bude prepušten biznismenima, sa sumnjivim kapitalom ili nekim drugim avanturistima u sportu. Rukovodstvo fudbalskog kluba zbog ovog dopisa, bez obzira na odgovornost ili ne, mora da podnese ostavku i da prepusti klub sportskim radnicima.Zamoljen sam od strane predstavnika roditelja čija deca pohađaju škole fudbala u Novom Pazaru da istaknem da je netipično da se veliki broj fudbalera sa strane nalazi u igračkom pogonu tog fudbalskog kluba. Zašto? Kada dovedete fudbalere sa strane, onda oni igraju za menadžere, onda oni igraju za kladionice, onda oni igraju za mešetare. Kada igra dete od tog fudbalskog kluba ili dete koje je poniklo u tom fudbalskom klubu, ono nikada neće prodati boje svog grada i tog fudbalskog kluba. Zato, umesto što se dovode isluženi igrači sa strane, šansu treba dati deci Novog Pazara, ali i deci iz susednih opština, jer je to jedini superligaš, deci koja treniraju fudbal i u Tutinu, i u Raškoj, i u Sjenici i Prijepolju i u Priboju.Ono što takođe hoću da istaknem, jeste da je neprihvatljivo, da javna preduzeća isključivo sponzoriraju ili sponzorišu fudbalske i sportske kolektive iz Beograda i Novog Sada. Znači, moramo da imamo tu disperziju, da se podržavaju sportski kolektivi, uspešne sportske priče sa dugom tradicijom. To je Fudbalski klub koji je skoro 100 godina, uskoro će obeležiti svoje postojanje. Takve sportske priče treba da se podržavaju, da ne bi bili na meti raznoraznih belosvetskih avanturista i ljudi koji su željni brzog novca i lova u mutnom. Hvala vam. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Reč ima Marija Jevđić. Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, juče smo bili svedoci da je opoziciona borba za golu vlast dotakla dno. Marinika Tekić, Đilasov Pinokio, je iznela gomilu najogavnijih laži na račun Dragana Markovća Palme. To da Đilasov Pinokio laže nije ništa novo, to je svakodnevnica. Jedno što je tačno rekla jeste da će neko da završi u zatvoru, a to će biti Đilasov Pinokio za sve laži koje je juče izrekla.Dragan Marković Palma je jutros bio u tužilaštvu, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, da da izjavu i da traži da se rasvetle svi navodi navodnog svedoka i Đilasovog Pinokija.Moje pitanje je i za tužilaštvo i za pravosuđe, u krajnjem slučaju i za javnost, do kada će se tolerisati situacija da svako može protiv bilo koga da iznese najprizemnije i najgnusnije laži, a da pri tom ne odgovara? Ovo moje pitanje je ujedno i zahtev i tužilaštvu i policiji i pravosuđu da u najkraćem roku rasvetle sve navode sa najogavnije konferencije za štampu u istoriji Srbije. Tom konferencijom nije bačena ljaga samo na gospodina Markovića, već i na nas sve žene njegove saradnice.Danas

i one su prepoznale JS kao stranku koja istinski podržava aktivizam žena i njihovo uključivanje u sve sfere javnog života. Prepoznale smo da JS iskreno poštuje našu snagu, našu posvećenost, hrabrost, odgovornost i istrajnost.Sve izrečeno je velika uvreda ne samo za žene Jagodine, nego za sve porodične žene. Ja sam majka dve ćerke, od kojih jedna ima 15 godina. Kako se ona danas oseća? Kako se osećaju njene drugarice? Da li će imati neprijatnosti zbog svega izrečenog juče? Da li će joj drugarice prići i reći – pa i tvoja mama radi za Dragana Markovića Palmu?Ja se danas osećam povređeno i poniženo. Danas se tako oseća 400 žena koje radi u Gradskoj upravi grada Jagodine.Da li danas, poštovane kolege, kada nam je svima ovde i svi pričamo i puna su nam usta rodne ravnopravnosti, da li tako treba da ohrabrujemo žene, lažima? Svako može da sazove konferenciju za štampu, da priča šta god mu padne na pamet i posle da kaže da to ne važi. E, bogami važi.Zato, u ime svih žena JS, ne samo žena, u ime svih članova JS tražim od tužilaštva da radi svoj posao, jer moramo bar jednom da dokažemo i da pokažemo da izgovorena laž ne može biti jača od istine.Na toj konferenciji izgovorena je i laž da je nekog od nekog strah u Jagodini i da se iz Jagodine iseljavaju ljudi. Iz Jagodine se ne seli niko, već se useljavaju ljudi sa porodicama.Gospodina Markovića poznajem od svoje 14. godine. Dakle, 26 godina ga poznajem kao dobrog sina, brižnog oca, požrtvovanog muža i dedu, kao domaćina koji poštuje sve tradicionalne vrednosti srpske porodice. Zbog svega toga, zbog svih tih izrečenih laži, sve me je to lično pogodilo.Još jednom, poštovane kolege, želim da ponovim da će zbog jučerašnje konferencije za štampu neko morati u zatvor. Neka Đilasov Pinokio pripremi prugasto odelo. Zahvaljujem.

pitanje bih uputila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a odnosi se na medijsku pismenost, odnosno na uvođenje medijske pismenosti u obrazovni program naše zemlje.Naime, zemlje.Naime, nakon rezultata dobijenih istraživanjem, a koji su sprovedeni marta i aprila meseca 2016. godine, narodni poslanik SDPS iz Niša, Predrag Jelenković, uputio je inicijativu nadležnim ministarstvima za uvođenje medijske pismenosti u obrazovni program Pitanje se odnosilo na planove koje imaju Ministarstvo prosvete i Ministarstvo kulture u pogledu uvođenja medijske pismenosti u programe obrazovanja na svim nivoima školovanja u našoj zemlji.Kao epilog jedne ovakve inicijative i upućenog pitanja, bila je pozitivna reakcija i jednog i drugog ministarstva, i to tako što je inicijativa sprovedena u delo, odnosno medijska pismenost je zvanično postala deo programa našeg obrazovanja u srednjim školama.Mi školama.Mi iz SDPS smo jako ponosni na to što smo bili inicijatori uvođenja jedne ovakve vrste pismenosti u naš obrazovni sistem, jer se u praksi pokazalo da ova vrsta pismenosti postaje sve korisnija, pre svega u sprečavanju zloupotreba kojima je društvo svakodnevno izloženo.Složićete izloženo.Složićete se sa mnom da medijska pismenost predstavlja snažno sredstvo za formiranje društvenog sistema vrednosti, ali i za kreiranje javnog mnjenja i zbog toga je razumevanje funkcionisanja masovnih medija ali i pravilno tumačenje medijskih sadržaja izuzetne važnosti za budućnost čitave jedne zemlje i kreiranje javnog mnjenja u njoj.U Evropi i u zemljama u okruženju upotrebljava se pojam „medijska pismenost“ i upravo iz tog razloga ja i govorim na ovaj način, međutim, u našem obrazovnom sistemu ona se nalazi pod nazivom – jezik, i kultura, iako je suština ista.Na kraju, moje pitanje se odnosi na konkretne normative. Kako je normativima o stručnoj spremi nastavnika u srednjim školama predviđeno da predmet – jezik, mediji i kultura mogu da predaju samo određeni profili nastavnika među kojima se ne nalaze komunikolozi ali i diplomirani novinari i žurnalisti, ovo moje pitanje praktično predstavlja inicijativu upućenu Ministarstvu prosvete od strane SDPS sa sagleda i njih, odnosno da ih uvrsti u ove normative, kako bi im dali šansu da ubuduće mogu biti angažovani na predavanju ovog predmeta u obrazovnom sistemu u srednjim školama. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima narodni poslanik Arpad Fremond. **Arpad Fremond** Poštovani potpredsedniče, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara želim da postavim pitanje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pitanje se odnosi na neisplaćene podsticaje poljoprivrednim proizvođačima, posebno stočarima, a glasi: koliko je tačan broj poljoprivrednih proizvođača koji nisu dobili podsticaje za stoku i da li je utvrđen krajnji rok do kada Ministarstvo planira da isplati podsticaje ovo je pitanje i za Upravu za agrarna plaćanja i za Ministarstvo finansija.Činjenica je da u drugoj godini borbe protiv pandemije poljoprivreda predstavlja jednu od ključnih privrednih grana, posebno imajući u vidu da su evropske vlade snabdevanje hranom proglasile pitanjem nacionalne bezbednosti.

između ostalih i kredit za likvidnost Fonda za razvoj, uz povoljne kamatne stope, a prošlogodišnjim rebalansom i budžetom za 2021. godinu znatna sredstva su izdvojena za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sa ciljem prevencije ublažavanja posledica Kovida 19.Različita vrsta podsticaja su važna mera. Nažalost, isplata podsticaja predstavlja problem o kojem se najviše priča, a poseban problem predstavlja i daje kašnjenje isplata podsticaja za stoku.

za podsticaje u iznosu od 20 hiljada dinara za svakog registrovanog tovnog bika koji se proda u klanicu, predate su prošle godine ali još uvek nema odgovora.Po podacima ovog udruženja, svega 10% zahteva u opštini Kanjiža je obrađeno i isplaćeno. Nekima isplata podsticaja i dalje kasni više od godinu dana.Sa druge strane, svesni smo i da se Uprava za agrarna plaćanja suočava sa problemima. Zbog Kovida – 19 deo zaposlenih je odsutan, godišnje dobijaju oko 80 hiljada zahteva, ali se realno radi na dvostruko većem broju predmeta, jer se veliki broj zahteva prenosi iz prethodne godine. Jedan od razloga otežanog rada je i taj što se zahtevi ne obrađuju hronološki, već što se najpre obrađuju najveći, a potom manji.Svi znamo da se stočari suočavaju sa ozbiljnim teškoćama, smanjene subvencije po hektaru sa 5.200 na 4.000 dinara, što je dodatni problem, pogotovo u godini pandemije, koji i pored svega prati otežana prodaja poljoprivrednih proizvoda, posebno žive stoke. Trenutna cena svinja, junadi i jagnjadi isto nije zadovoljavajuća.Izveštaj DRI za period od 2016. do 2018. godine navodi da je za tri godine iz republičkog budžeta izdvojeno 28 milijardi dinara,

prepoznaje kao problem činjenicu da Ministarstvo poljoprivrede nije obezbedilo stabilnu i predvidivu politiku u sistemu podsticaja za stočarstvo i za te tri godine tri puta su menjane uredbe u raspodeli podsticaja, a pravilnik čak 12 puta.Izuzev oblasti ovčarstva, broj proizvedenih grla u Srbiji ima trend pada, a razlog je, između ostalog, i smanjen broj poljoprivrednih gazdinstava. Prosečan broj grla po poljoprivrednom gazdinstvu je nešto malo veći od pet, a polovina poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji ima jedan do dva grla goveda, dok se najviše goveda gaji na farmama.Imajući u vidu sve navedeno, apelujem na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na Upravu za agrarna plaćanja i na Ministarstvo da ubrzaju postupak obrade zahteva za podsticaje u stočarstvu i u što je moguće kraćem roku isplate sva dugovanja stočarima. Hvala. Hvala.Reč ima Nina Pavićević. je poznato da je voda izvor života, a sve smo bliži vremenu kada će pijaća voda biti skupa kao zlato. U Srbiji ima preko 700 izvora. Dakle, ne govorim o običnim pijaćim vodama, već želim da kažem da njihovo korišćenje nije ni izdaleka onoliko koliko nam je priroda te izvore dala.Jedan dala.Jedan od ne baš svetlih primera danas jeste prirodna mineralna voda „Milan Toplica“, koja izvire u selu Viča u Topličkom okrugu ispod brda Duvarina snagom od 18 litara u sekundi i postoji više izvora.Fabrika za punjenje i flaširanje vode sa još 12 vrsta sokova radila je do kraja prošlog veka i zapošljavala do 170 radnika, uglavnom iz okolnih mesta. Privatizacija je izvršena 2003. godine, ali zbog stečajnih afera i smrti jednog investitora proizvodnja nikada nije obnovljena. Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor 2011. godine i tada je prodata novom vlasniku, ali proizvodnja opet nije počela, iako je bilo najava.Selo Viča je poznato kao grad Toplice Milana, tj. po ostacima tog grada. Tu protiče reka Toplica i tu je sa leve strane radila fabrika za flaširanje vode i drugih proizvoda.Voda „Milan Toplica“ je nagrađivana zlatnim medaljama u Parizu i Londonu i osvojila je čak dva „Grand Prija“ i tri puta je proglašena za „Zlatnog Pobednika“ Beograda.

Dodala bih da na jugu Srbije postoji nekoliko banja i lečilišta koje predstavljaju istinski biser netaknute prirode, koje nisu dovoljno eksploatisane, a kao primer pomenuću nekoliko. Tu su Vranjska banja, Kuršumlijska i nažalost zapostavljena Zvonačka banja.Kao što rekoh, svoje današnje pitanje upućujem Ministarstvu privrede, da li može da podstakne proizvodnju prirodne mineralne vode „Milan Toplica“ ili da pronađe drugog strateškog partnera, tj. investitora kako nadaleko poznata voda ne bi oticala u reku?To bi bila nada kako za stanovništvo ovog kraja Toplice, tako i za opstanak mladih ljudi na selu, a moglo bi se razmišljati o razvoju turističke ponude, s obzirom na to da se blizini nalazi selo Pločnik, koje je poznato po arheološkom nalazištu iz doba neolita. Zahvaljujem.

Tu kampanju predvode oni mediji tradicionalno bliski Draganu Đilasu koji inače vode kampanju 24 sata dnevnog, rekao bih, sedam dana u nedelji. U toj kampanji više nije važno ni koja je tema u pitanju, jer oni će bukvalno svaku moguću temu iskoristiti za napad na Vučića, dakle i nabavku vakcina i privlačenje direktnih stranih investicija i ulaganje u naoružanje i u vojsku Srbije. Dakle, potpuno je nebitno šta je tema, potpuno je nebitno da li je to što pišu i govore istina ili ne. Potpuno je u krajnjem slučaju ne bitno da li je to dobro za građane Srbije i državu. Bitno je samo da to nekako upakuju u kontekst napada na Aleksandra Vučića i da čitav taj narativ bude negativan.Evo, najnovije je to da im sada smeta i postavljanje spomenika Despotu Stefanu Lazareviću, u Beogradu. Sada ni to ne valja, sada im i to smeta. Dakle, prvo su napadali spomenik Stefanu Nemanji, pa danas napadaju spomenik Despotu Stefanu Lazareviću, pa će sutra naći nešto treće da napadnu i tako u krug i tako redom.Sada vidimo da su mnogi od njih preko noći postali i veliki ekolozi, da su preko noći postali veliki stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine, pa pokušavaju da ispolitizuju čak i tu temu. I ako se pitate, dame i gospodo narodni poslanici, šta stoji iza te kampanje, odgovor je da je u pitanju pokušaj da se umanji značaj svakog rezultata koji je Srbija do sada postigla po bilo kom pitanju.Naravno, argumenata, kada ne mogu argumentima da ospore ono za šta, gotovo čitav svet odaje priznanje Srbiji, onda imamo kampanju laži, kampanju besmislica, lažnih optužbi i izvrgavanja ruglu postignutih rezultata. Ja pitam - kako bi mogli da ospore činjenicu da smo do sada bezmalo najbolji u Evropi kada je reč o broju vakcinisanih, da smo u svetu među najboljim zemljama po tom pitanju, da je do sada u Srbiji preko tri miliona dato dato vakcina građanima, da je više od 1,8 miliona građana primilo prvu dozu vakcine, a da je više od 1,2 miliona građana primilo i drugu dozu vakcine, da danas stiže još 130 hiljada doza Sputnjik vakcine iz Rusije, da je juče stiglo preko 211 hiljada doza Fajzer vakcine, da će ovih dana stići i dodatna velika količina kineskih vakcina, da je više desetina hiljada ljudi iz regiona došlo u Srbiju da se vakciniše, da smo za rekordno kratko vreme izgradili dve kovid bolnice, a evo sada krećemo u izgradnju treće kovid bolnice u Novom Sadu koja će takođe u rekordnom roku biti izgrađena, da smo za rekordno kratko vreme osposobili Torlak, da ćemo od sada sami puniti vakcine, Sputnjik vakcinu, i to ovde u Srbiji na Torlaku, istom onom Torlaku, koji su ovi, sa početka mog obraćanja gotovo uništili dok su vršili vlast u Srbiji?Kako da ospore činjenicu da smo apsolutni lider u regionu? Kako da ospore činjenicu da smo u 2020. godini imali preko tri milijarde evra direktnih stranih investicija? Kako da ospore kada je to duplo više nego kada se zbroje sve zemlje regiona, duplo više, nego kada se zbroje i BiH, Severna Makedonija, Crna Gora i Albanija zajedno, a sa druge strane Srbija sama? U pitanju je godina kada je zbog pandemije korona virusa, ceo svet, da kažem, ekonomski na nogama, kada je pandemija pogodila ekonomiju mnogo razvijenijih zemalja. Kako da ospore činjenicu da nam je stopa rasta među najboljima i u Evropi i u svetu, da smo izgradili više puteva nego ko zna koliko decenija unazad? Kako da ospore činjenicu da smo od razorene i uništene vojske Srbije došli do toga da ceo svet priznaje da je Srbija danas vojno gledano najjača u regionu, da se danas ulaže neuporedivo više novca u naoružanje, u vojnu opremu, nego što je to bilo kada su ove štetočine uništavale uništavale Srbiju, da je odbrambena moć naše zemlje neuporedivo veća, da nabavljamo najsavremenije oružje i opremu i složene borbene sisteme, poput raketnog sistema „Pancir“, čiju smo moć i efikasnost mogli da vidimo pre neki dan na Vojnoj vežbi „Odgovor 2021“, da su pre neki dan stigla još dva Miga 29 iz Belorusije, da iz dana u dan nastavljamo da snažimo i jačamo našu vojsku, i to baš zato što želimo da sačuvamo mir i stabilnost u ovom delu Evrope, da ostanemo faktor mira i stabilnosti na Balkanu. Čvrst smo opredeljeni za mir i stabilnost. To je nepriskosnoveni i apsolutni interes Srbije i to su razlozi zašto vode besumučnu kampanju protiv Aleksandra Vučića kao nekoga ko najsnažnije i na najbolji način štiti srpske nacionalne interese. Zahvaljujem predsedavajući. Hvala gospodine Markoviću.Pošto se više niko ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Prelazimo na jedinstveni pretres po Petoj tački dnevnog reda.Primili ste Predlog odluke koju je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.Pitam da li predstavnik predlagača, što je u ovom slučaju predstavnik Odbora za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu, želi reč? (Ne.)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

pred nama je izbor, odnosno odluka kojom imenujemo ili biramo članove Komisije za nadzor nadzor izvršenje sankcija. Jedna uobičajena proceduralna tema, odnosno pitanje gde ćemo verovatno prihvatiti predlog koji nam je dostavljen sa obrazloženjem i svakako ga podržati.Ovo je prilika da otvorimo još malo pitanje i razmotrimo pitanje samog fenomena izvršenja sankcija, funkcionisanja ustanova nadležnih za ta izvršenja, njihov značaj, ulogu, stanje jer bez obzira što se zapravo zatvorske ustanove bave takozvanim osobama sa margine društva, problematičnim osobama, to zapravo ni na koji način ne bi smelo značiti da se radi o manje važnoj temi. Veoma je važna tema. tema. Oni koji se dovode u red putem zatvorskih sankcija jesu apsolutna manjina u društvu i hvala Bogu što je tako, ali jako dobro znamo da bez obzira koliko ih je malo, inače pripadnici, da kažem, kriminala ili prestupnika bilo koje vrste, ni na koji način ne smeju biti potcenjeni. Ne smeju biti potcenjeni kao problem, ni kao opasnost.Sa druge strane, oni su ljudi, oni su građani ove zemlje, pa čak i kada su prestupnici, čak i kada su osuđenici oni moraju biti tretirani kao ljudi i oni imaju pravo da budu isključivo zakonito sankcionisani.Zato ova tema, naravno, ne možda danas u punom smislu te reči ili u punom kapacitetu, ali treba imati značajnije mesto u našim diskusijama i raspravama i ovde u Narodnoj skupštini, ali isto tako i na drugim intelektualnim medijskim i drugim javnim prilikama jer na kraju jako često se bavimo pravosuđem, jako često se bavimo celokupnim sektorom bezbednosti ili sektorom prisile u ovoj zemlji, ali pitanje funkcionisanja zatvorskih jedinica, odnosno na izvršenja zatvorskih kazni i svih vidova sankcija je zapravo onaj završni čin uspostave i implementacije pravde i funkcioniranja pravosudnog sistema.Zato on zaslužuje pažnju, ne samo sa pravnog aspekta ili pored pravnog aspekta i pažnju sa sociološkog i svakog drugog aspekta.Naravno, da ću ja ovde izneti određena zapažanja koja imam na osnovu raspoloživih informacija, ali isto tako i na osnovu uvida na prostoru sa koga dolazim, u Novom Pazaru imamo imamo zatvorsku ustanovu koja jako dugo funkcioniše, može se kazati uspešno. Međutim, godinama se primećuju određeni problemi.Pre svega, ova ustanova se nalazi na mestu koje nije primereno za jednu takvu delatnost da bi funkcionisala u punom kapacitetu. Ona je tu još iz 19. veka i zato je sada na mestu, gde ne bi trebala da bude. To je možda nekada, kada je Novi Pazar bio varošica, onda je to možda bilo adekvatno mesto, možda je tu bila periferija. Sada je to pozicija

dakle širi centar grada, odnosno širi centar Novog Pazara. Postoje čak neke zanimljivosti koje su na ivici smeha, dakle to je zatvorska jedinica koja je smeštena u zgradi i nije samo ta namena zgrade. U istoj zgradi je smeštena zatvorska jedinica, smeštena je muzička škola, smešten je arhiv grada i smešteno je jedno odeljenje za kulturu.Dakle, sve ove četiri ustanove, odnosno sve ove četiri namene se nalaze u jednoj zgradi koja je primarno poznata kao zatvor. Ja ne znam da li postoji neki drugi primer u ovoj zemlji u kojoj je ovoliko bilo mašte da se pozicionira ovoliko ustanova različite namene. Dakle, zatvor, muzička škola, arhiv grada i jedno odeljenje za kulturu gde umetnici imaju prilike da slikaju i vrše neke druge umetničke aktivnosti. Tako da je i ova pojava bila nekim povodom za duhovite dosetke i onda su tražili građani vezu između muzičke škole i zatvora i valjda su našli da je sviranje klavira zajednički imenitelj ove namene.Međutim, šalu na stranu. Istina to tehnički funkcioniše. U pitanju su različiti ulazi, da sada neko ne pomisli da su oni smešteni u istom prostoru, ali ovo zapravo želim delegirati na način da je potrebno ponovo se vratiti ideji izmeštanja zatvorske jedinice i gradnje novog zatvorskog kompleksa negde na adekvatnom prostoru.Ne znam zašto se stalo? Pre nekoliko godina je otvoreno bilo ovo pitanje. Čak sam tada imao prilike, čini mi se da je ministar bio gospodin Selaković i ta tema je bila aktuelna i zaćutalo se. Mislim da se toj temi treba ponovno vratiti. Mislim da to treba biti zajednički projekat i Ministarstva pravde i Gradske uprave u Novom Pazaru, jer zaista se radi o poziciji koja koja predstavlja smetnju i za funkcionisanje same uloge zatvorske jedinice sa jedne stare, ali isto tako i za ostale potrebe grada i građana.Pogotovo, znate, nekada se tu transportuju i teži osuđenici ili izvršioci raznih težih krivičnih dela, pa su onda mere obezbeđenja prejake, pa se blokiraju ti delovi grada. Ako se to radi u širem u širem centru Novog Pazara, kako rekoh veoma gusto naseljenim, inače Novi Pazar, kao što znate je prilično i saobraćajno opterećen, dakle, sve to stvara ozbiljne probleme.Zato želim, evo ovom prilikom, zapravo da aktualiziram ponovo ovu temu i pozivam nadležno ministarstvo, pozivam Vladu, pozivam takođe, i Gradsku upravu u Novom Pazaru da zajednički ponovo otvorimo ovo pitanje, da se iznađe povoljna lokacija i naravno, da se ulože potrebna sredstva i da se zatvorska jedinica izmesti iz ovog dela grada, da se oslobodi ovaj prostor kako bi on mogao biti korišćen za druge korisne svrhe. Dakle, to je ono što smatram veoma važnim i zato ćemo i sa ove pozicije insistirati.Ono što mi je takođe zanimljivo kada je u pitanju izvršenje zatvorskih sankcija, a opet dolazi iz iskustva u Novom Pazaru da zatvorska jedinica, odnosno Uprava zatvorske jedinice nije interesantna ili nije bitna samo za rukovođenje ili upravljanje tim zatvorom. Dakle, ono što možemo da zaključimo, da poslednjih deceniju i po jedna politička stranka isključivo insistira na držanju svog upravnika, odnosno ona drži kontrolu uprave

na bilo koji način se sa pozicije stranačke politike imenuju zatvorski upravnici. To je ono što bi trebalo biti principijelno, a sa druge strane, postavlja se pitanje šta su motivi? Šta su motivi da se insistira na funkciji upravnika zatvora, stranački, dakle, da se sa pozicije jedne političke stranke vrši kontrola, odnosno upravlja zatvorom u Novom Pazaru?Dolaze nam razne informacije koje svakako treba ispitati, a simptomatično je ovo insistiranje, jer zašto bi nekoj stranci bilo interesantno da ima upravnika zatvora. Dakle, mora postojati motiv, pogotovo ako se radi o činjenici da deceniju i po jedna politička stranka na lokalnom nivou kontroliše upravu zatvorske jedinice u Novom Pazaru. Ukoliko imamo jako mnogo informacija o tome da postoji jasna sprega u gradskoj upravi u Novom Pazaru, toj političkoj stranci sa određenim kriminalnim krugovima, e pa to je sasvim dovoljan poziv da se sve to proveri, da proverimo šta se tamo radi, odnosno da li postoje zloupotrebe, a očito da postoje, ali ne želim sa ove pozicije da dajem poslednju reč i da moje tvrdnje budu poslednja optužba, već zapravo da se informacije koje dobijamo provere.Šta se radi, kakve manipulacije postoje, kakve se usluge vrše zatvorenicima, kakve privilegije imaju neki zatvorenici u Novom Pazaru, kada oni mogu da izlaze, koliko zatvorenika izlazi neposredno pred izbore? Zašto se oni izvode, šta je njihova uloga itd? Dakle, to su veoma ozbiljna pitanja.Naravno, meni se spočitava čak od kolega iz te političke opcije kako mojim govorima ovde iznosim ružnu sliku Novog Pazara. Gospodo, to neće biti način da zaćutim, ja ne iznosim ovde ružnu sliku Novog Pazara, već zapravo moji govori i insistiraću na njima i neću odustati, zapravo imaju za cilj isticanje onih koji žele da opraljaju sliku Novog Pazara. Zato ono što ćemo mi iz Stranke pravde i pomirenja činiti jeste zapravo insistirati na toj diferencijaciji, na toj razlici, na toj crti. Nećemo dopustiti da se oni koji imaju veze sa kriminalom, imaju veze sa organizovanim ili običnim kriminalom, identifikuju sa Novim Pazarom.Mi Pazarom.Mi ovde kada govorimo o kriminalnoj prljavosti u gradu Novom Pazaru, oni nam kažu – vi prljate Novi Pazar. Ne, mi ukazujemo ne one koji ga prljaju i zapravo ovim štitimo Novi Pazar, jer ukoliko govorimo ne samo o kriminalnoj prljavosti, već evo ovog trenutka mi je žao da u mesecu Ramazana mi imamo najprljavije ulice u Srbiji, u Novom Pazaru. Sada, kada je to kažem, onde će meni neki reći iz tog tabora, pa ti nama brukaš Novi Pazar. Ne gospodo, reći ću vam još jednu stvar, Novi Pazar, da uđete u kuće građana Novog Pazara, odgovorno tvrdim da je to najčistiji grad u ovoj zemlji, da kada bi postojao način da se napravi neko poređenje, da se utvrdi čistoća kuća, čistoća unutrašnjosti kuća i dvorišta, da bi Novi Pazar pobedio, da bi to bio najčistiji grad, ne samo u ovoj zemlji, već i mnogo šire.Međutim, Novi Pazar je najprljaviji grad kada su u pitanju ulice i reke. Šta možemo da zaključimo iz toga? Iz toga zaključujemo sledeće, da ono što su ljudi, ono što su građani, ono što ljudi mogu da učine sami, ono što je zona odgovornosti, privatna, lična zona odgovornosti tih građana, a to je njihova kuća i njihova dvorišta, dvorišta, to je perfektno. To je do najvišeg stupnja čistote izvedeno.Dakle, nije problem u građanima. Zašto bi građanin koji ima čistu kuću, čistu sobu, čiste hodnike, čisto stepenište, čisto dvorište, zašto bi prljao grad? Dakle, imamo problem sa organizacijom grada, sa organizacijom vlasti u gradu. Ono što organiziraju građani sami u svojim kućama i svojim dvorištima, to je najčistije. Međutim, ono što organizira vlast toga grada, to je najprljavije.Dakle, to su istine od kojih mi nećemo odustati i ovo što vam govorim nije fikcija, nije apstrakcija, ovo može da se proveri. Gospodo narodni poslanici, imate svoje prijatelje, imate svoje poslanike, imate sve poznanike, imate nas, izvolite, dođite u Novi Pazar da vas ugostimo u naše kuće, pa da onda vidite kakve su unutrašnjosti kuća Novoga Pazara, naravno i ostalih delova Sandžaka sada trenutno govorimo o Novome Pazaru. Dakle, o tome se radi, znači, mi kada je u pitanju i fizička prljavština i kriminalna prljavština nemamo problem kulturološke prirode, nemamo problem sa građanima, kako se to često zna reći, u Gradskoj upravi kako je, ma narod je nedisciplinovan, narod je, ne znam ti ovakav, onakav, narod je neuredan, gledaj šta rade.Gospodo, gde god ne postoji reda, gde god ne postoji ozbiljna vlast, gde god se zakon ne poštuje, gde god postoje dvojni standardi, gde god za članove stranke važe jedni zakoni, a za ostale građane drugi zakoni, onda nema reda. Mi obično kažemo kako su drugi narodi iz Zapadne Evrope, čisti, uredni, kako paze da ne bacaju papiriće, ne znam, ovo ono.Godine 1972. ili 1974. je bio generalni štrajk komunalnih radnika u Minhenu u Nemačkoj. Ti fini, disciplinovani uredni Nemci, četvrtog ili petog dana štrajka kada nije više odvoženo smeće su počeli bacati smeće sa prozora na ulice. Dakle, nije poenta u tome da li je jedan narod disciplinovan ili ne. Svaki narod je disciplinovan ako ima urednu vlast koja drži red i koja primenjuje zakon.Prema tome, to je ono što je ključ. Kultura discipline, kultura discipline se zapravo utvrđuje, odnosno prakticira prema principijelnosti i pravičnosti primene određenih zakona. Dakle, to je, naravno, isti odnos, odnosno po istom principu se ophodimo i kada je u pitanju fizička prljavština ili fizička urednost ili neurednost i kada je u pitanju isto tako ova moralna prljavština, odnosno pravna prljavština, odnosno najopasnija prljavština koja se zove kriminal.Zato će naš zahtev biti i od ove komisije, zanimljivo je da je iz te stranke član i ove komisije, naravno da ga neću osporavati, podržaću iz kolegijalnih razloga zato što se izbor u telima Skupštine ne osporava, dakle, da je to neka uobičajena praksa, ali je simptomatično zašto se iz jedne stranke forsira tolika potreba da se kontrolišu zatvori. Zašto toliko insistiranje na potrebi da se ima uticaj na zatvore? Dakle, to je meni simptomatično, želim da se to ispita i naravno da ću kao narodni i sa ove pozicije i sa svih drugih pozicija tražiti da rasvetljavamo zapravo sve te pritužbe, sve te optužbe i sve te informacije.Zašto ovo govorim? Šta mi je razlog? Pa, razlog mi je što i dan danas uprkos svim ovim krikovima upozorenja i poziva nama su i dalje narkodileri u Novom Pazaru najzaštićenija vrsta i ovo će neko kazati da je brukanje moga grada.Dakle, grada.Dakle, vrištaćemo protiv kriminalaca i narkodilera. Dok se te bruke ne oslobodimo ili dok ih ne vratimo, kako me je neko citirao, ispod šahti, da, ispod šahti, jer im je tamo mesto, mi nećemo odustati. Mi ćemo udarati svim raspoloživim sredstvima. Zato se mi u Stranci pravde i pomirenja nećemo pomiriti da narkodileri imaju počasni status u gradskoj upravi, da narkodileri mogu da ulaze u policijsku upravu otvarajući vrata nogom, da tamo budu primani čak iako ih privede neki obični policajac sa ulice, da zapravo njihovi šefovi ih tamo dočekaju pa im se izvine, da narkodileri i bosovi postavljaju ili utiču na imenovanje tužioca, sudija, pripravnika, saradnika, itd. Mi se sa tim nikada nećemo pomiriti, niti ćemo se pred tim smiriti.Veoma sam oprezan, odmah da poručim i kolegama koji se verovatno pripremaju za odgovor, bolje bi bilo da ne odgovaraju, jer imam jako puno toga reći, a kao što vidite izbegavam i da pomenem imena stranaka i imena ljudi, jer mi zaista nije cilj da vodim ovde dnevno politički i međustranački rat, već mi je cilj da fenomenološki ukažem na opasnosti koje nisu samo od jednih protiv drugih, već su ovo bolesti, maligne bolesti koje imaju teške posledice na sve nas bez obzira koje stranke podržavali, kojim strankama pripadali. Zato će uloga ove komisije biti jako važna. Nadzorna uloga ove komisije, nadzorna uloga Narodne skupštine je veoma bitna i naravno da ćemo insistirati. Hvala vam.

ja ću govoriti o temi koja je na dnevnom redu, a to je izbor članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.Zaista, ovo je jedna osetljiva oblast, jedna osetljiva tema. Svi kandidati koji su predloženi smatram da su dovoljno kvalifikovani da obavljaju ovaj posao. Uvek možemo da kažemo da je jadan onaj koji pokušava omalovažavanjem drugih da uzdigne sebe. Zato ne smemo dozvoliti da se povredi dostojanstvo nikoga, pa ni osuđenika. To su građani Srbije i siguran sam da će članovi Komisije, koji budu izabrani, s obzirom da imamo nesumnjivo većinu, sa jedne strane kontrolisati izvršenje kazne koje se sprovode u skladu sa zakonom i u skladu sa procedurom, ali isto tako kao što sam malopre rekao, voditi računa da se ne povredi dostojanstvo osuđenih lica, voditi računa da se poštuju standardi iz oblasti zaštite ljudskih prava i da proces resocijalizacije bude uspešan.Kada govorim o kandidatima, oni su danas tema dnevnog reda, oni nisu delegirani kao predstavnici pojedinih političkih partija. To su predstavnici nadležnih odbora. Mogao bih da govorim o svima i o svima imam dobro mišljenje, da su to profesionalci.Reći ću samo nekoliko reči o predsedniku Odbora za ljudska i manjinska prva. To je jedan častan, pošten čovek, pravdoljubiv, ostvaren u svojoj struci, lekar. Siguran sam da će kao takav, kao pravdoljubiv voditi računa o svima. Voditi računa da se poštuju zakoni ove zemlje i da se ne ugrozi ničije pravo, a samim tim ni pravo osoba koje su lišene slobode.Zadatak Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija jasno je propisan. On podrazumeva sagledavanje stanja u oblasti izvršenja krivičnih sankcija. Takođe, zadatak ove Komisije je da predlaže mere za unapređivanje uslova života, tretmana i zaštite prava lica lišenih slobode.Ova Komisija ima pravo, i to joj po zakonu pravo pripada, da traži podatke, obaveštenja, izveštaje od nadležnih organa, od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i od zavoda. Ali, Komisija podnosi upravo Narodnoj skupštini izveštaj o svom radu, obaveštava Narodnu skupštinu o svim radu i ima zadatak da upravo Narodnoj skupštini ukaže na potrebu da li je u jednom trenutku potrebno da se promene određeni zakonski okviri radi zaštite prava lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije i mere pritvora.Upravo zbog toga što parlament ima nadzornu ulogu u radu Komisije, želim budućim članovima da ukažem na određena pitanja. Za mene su dva pitanja važna kada govorimo o ovoj oblasti. Prvo, i najvažnije, to je proces resocijalizacije. Jasno je da država ima obavezu da sankcioniše svakoga ko krši zakon, u skladu sa zakonom da svakoga i liši slobode ko je prekršio te odredbe zakona. Ali, isto tako, država ima i obavezu da omogući adekvatne uslove da onaj ko odsluži kaznu da se vrati u društvo i da živi normalan život.Jedino život.Jedino je uspešna resocijalizacija najbolji način da se osuđenici osposobe da žive društveno usklađenim životom, da na slobodi izvršavaju svoje obaveze, da izvršavaju svoje poslove u skladu sa zakonom i na najbolji mogući način. Uspešna resocijalizacija se postiže primenom programa i tretmana koji treba da postignu da se u određenoj meri na bolje menjaju osobine ličnosti, da se menja vrednosni sistem, da se menja ponašanje i da se pozitivno ponašanje promoviše u društvu.Potrebno je da se licima koja su lišena slobode omogući da se u vremenu koje provode u zatvoru obuče za određena zanimanja koja su tražena na tržištu rada, pa da onda kada se vrate na slobodu oni vrate radnim obavezama, a ne da se vrate kriminalu. Važno je da iz tog procesa izađu kao uzorni građani koji će doprinositi unapređenju celog društva.Posebno treba obratiti pažnju na one zatvorenike koji se ne mogu uspešno i ne mogu lako uključiti u procese određenih tretmana. To su stare, bolesne osobe, to su zavisnici od alkohola, narkotika, kao i osobe kojima je potrebno opšte i stručno obrazovanje. Prema njima je neophodno preduzimati posebne zdravstvene, obrazovne i stimulativne mere radi njihovog uključivanja u opšti tretman i da bi se na taj način postigao jedan kvalitetan cilj sveukupne resocijalizacije.Prema podacima iz izveštaja Savete Evrope, koji i nisu toliko stari, obuhvataju period od 2008. do 2018. godine, stopa zatvaranja u Srbiji je porasla za 19,5%. Naravno, to ne znači da je porasla stopa kriminaliteta, jer je ista ova stopa porasla i u regionu. U Makedoniji nešto više 33,6%, u Portugalu 27,5%, a u San Marinu čak 186,6%. To zapravo znači nešto drugo, da sve ove zemlje, među kojima je i Srbija, možda češće pribegavaju kaznenoj politici koja podrazumeva zatvaranje, a sve manje koriste neka alternativna rešenja kao kaznu.U nekim drugim državama se češće odlučuju za alternativne kazne kada je reč o lakšim krivičnim delima. Možda treba da i mi primenimo sličnu praksu, naravno, gde je to moguće, da bi se na taj način sistem rasteretio, da ga ne opteretimo određenom kategorijom zatvorenika gde za to nema potrebe.Na primer, u Holandiji su alternativne kazne preuzele primat u odnosu na oštre kazne, u odnosu na oštre mere, ali taj proces nije završen preko noći. To je proces koji je dugo trajao u ovoj zemlji, tome se ozbiljno pristupilo, sprovedeni su i određena istraživanja. Čak su na dve grupe osuđenika sa sličnim karakteristikama sprovedene određene mere. Jedni su podlegali oštrim zatvorskim sankcijama, drugi alternativnim kaznama. Istraživanje je na kraju pokazalo da ona grupa zatvorenika koja je

radnjama.Naravno, nisam ni za to da se pošto-poto insistira za alternativnim sankcijama, ali treba i ovu vrstu kazne razmatrati kao delotvornu u onim delovima gde je to moguće.Zatvorski sistem Srbiju godišnje košta preko 60 miliona evra. Toliko se potroši na održavanje zgrada, na plate za zaposlene, za ishranu, za prevoz, za grejanje. To je ta suma koja je neophodna da bi funkcionisao jedan sistem koji ima preko 10.000 zatvorenika i 4.000 zaposlenih. Jedan zatvorenik košta državu 15 do 20 evra dnevno. Na ovaj način bi se uštedelo u znatnoj meri. Naravno, govorim samo u slučajevima gde ima lakših povreda zakona. Otvorila bi se korist na osnovu rada u javnom interesu. Zašto nekome ne pružiti šansu da se oduži društvu, da možda sa radnicima određenih javnih komunalnih preduzeća učestvuje u pranju ulica, u uređivanju parkova i sličnih poslova?Ukazao sam samo na neka pitanja iz ove oblasti, za koja smatram da članovi Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija treba da obrate pažnju. Siguran sam da će predloženi kandidati svoj posao obaviti savesno, profesionalno i zato će SDPS podržati izbor članova

Zahvaljujem, poštovani potpredsedniče.Politička stranka Jedinstvena Srbija će u danu za glasanje podržati Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.Personalna rešenja predviđena ovom odlukom smatramo vrlo korektnim izborom. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u svom delovanju mora da teži potpunoj primeni poznatih međunarodnih konvencija koja regulišu ovu oblast i članovi Komisije koji se biraju iz redova predstavnika građana imaju upravo tu kontrolnu funkciju.Kao predstavnica građana i članica stranke Jedinstvena Srbija, ne mogu da se ne osvrnem na poslaničko pitanje koje je uputila moja koleginica, potpredsednica Skupštine, gospođa Jevđić i na događaj koji se juče zbio, jednu konferenciju predstavnice opozicije.Kao predstavnica građana i kao neko ko ima priliku da u okviru svog vremena politički govori, ja ovde, kao i ostalih 249 kolega narodnih poslanika, imam mogućnost da kažem svašta. Namerno koristim ovu reč, jer nažalost danas je svašta politički govor. Da pljujem, da nivo svoje konverzacije spustim na nivo palanačkog prepucavanja, kako bi možda mnogi hteli, ali to nije moj manir i to nije nešto što građani očekuju od nekoga ko dolazi iz jedne poštene i dostojanstvene kuće kakva je Jedinstvena Srbija.Kao predstavnica građana, kao pripadnica političke opcije koja aktivno učestvuje u radu ovog parlamenta, govori o zakonima, predlaže, kritikuje i daje sugestije, poštujem kodeks koji smo doneli i poštujem ovu instituciju.Kao predstavnica stranke koju predvodi čovek sa kojim sarađujem 12 godina, o kojem smo juče čuli brutalne laži, ja mogu ovde da branim Dragana Markovića Palmu ukoliko mi vreme dozvoljava 20 minuta. Da li je čoveku koji ima iza sebe 60 godina života, decenije uspešnog poslovnog, političkog i porodičnog života, potrebna moja odbrana, potrebna bilo čija odbrana? Gospodin Marković nema od čega da se brani. Iza njega stoji Jagodina, iza njega stoji rezultat, socijalni program, međunarodna priznanja, prijatelji iz celog sveta, ljudi kojima je pomagao, njegova porodica i pre svega on sam. Već je održao konferenciju za medije.Danas u Srbiji svako može da sazove konferenciju za štampu, da izda saopštenje i to je potpuno u redu. Ali, danas u Srbiji svako može i da iznese najozbiljnije optužbe i to bez ikakvih dokaza. Jučerašnja jeftina predstava sa montiranom izjavom lažnog svedoka nije nikakva borba za slobodu i pravdu, kako kažu, već pokušaj totalne diskreditacije ličnosti Dragana Markovića i rušenja moje stranke, rušenja Jedinstvene Srbije. Ovo je podli napad na našu stranku.Mi nemamo problem sa borbom, sa političkom borbom, sa političkim sučeljavanjem, ali imamo problem sa lažima, imamo problem sa fantazmagorijama Đilasa i Tepićeve. Od dana formiranja ovog Dvanaestog saziva parlamenta Srbije, moje kolege i ja smo se bavili zakonima, sugestijama, jedna smo od aktivnijih poslaničkih grupa i ko je hteo mogao je i još uvek može da vidi po stenografskim beleškama čime smo se mi bavili svih ovih meseci, a to je jedna konstruktivna politika.Osećam obavezu da stanem iza građanki, žena koje rade u Skupštini grada i u javnim preduzećima Jagodine koje su sramno targetirane, jer citiram gospođu Tepić: „Svaka žena koja bi da se zaposli u Jagodini dobija telefon za druženje i od kvaliteta druženja joj zavisi posao“. Da li se osoba koja stoji iza ovog uratka pitala šta je sa tim ženama? Da li je te žene kod kuće možda neko nešto pitao, majka, otac, sestra, prijatelji, suprug? To je očigledan primer povrede dostojanstva i integriteta ličnosti. Danas osećam obavezu da stanem iza zaposlenih radnica restorana „Tigar“, koje godinama pošteno rade u tom ugostiteljskom objektu kao kuvarice, konobarice, koje su uvređene i ponižene lažima.Danas osećam obavezu da stanem iza svih žena moje stranke, funkcionerki i članica, simpatizerki, žena Jedinstvene Srbije, a mnogo nas je. Mi podržavamo i promovišemo rad naše stranke, nismo nikakve klimačice glavom i slepi sledbenici. Koliko puta smo samo za ovom govornicom i koleginica Jevđić i ja pozivale da se prijavi nasilje, ne samo ono eksplicitno fizičko, već i psihološko. Govorili smo o mogućnostima edukacije da se to nasilje prepozna i ta tvrdnja juče izrečena da se Dragan Marković krije iza žena je čista lakrdija. Čovek je, kako je već rekao, bio u Tužilaštvu.Znate, nije ovo prvi put da on sam ode i kaže šta ima, nije prvi put da se baca kamenje na njega. On je optuživan isto eto tako, jer se u Srbiji sve to može – eto tako, optuživan je da ima indirektna i direktna saznanja o ubistvu Milana Pantića. Naravno da je odmah dokazano da je to čista laž, ali ja samo hoću da podsetim javnost u Srbiji šta sve može da prođe – eto tako.Prava tako.Prava žena i ostvarenje pune rodne ravnopravnosti spadaju u red vrhunskih prioriteta naše stranke, ali postoji jedan drugi najviši prioritet, a to je bezbednost dece. O tome smo govorili u ovoj Skupštini i gospodin Marković, sve moje kolege i ja.Mi ja.Mi smo juče čuli najgnusniju optužbu za krivično delo gore od ubistva. To je delo zloupotrebe maloletnika. Za to je optužen čovek, narodni poslanik ove države, otac, muž, prijatelj i deda petoro unučadi. Zajedno sa njim, indirektno, optuženi smo i svi mi, njegovi bliski saradnici, funkcioneri, žene Jagodine, radnice ugostiteljskih objekata. Da smo znali za neke izmišljene žurke, gde se neko igra sa dečjim životima na nekim zabavama, da smo mi to videli, mi smo za to optuženi u jednom senzacionalističkom montiranom procesu. Ostavljamo da tužilaštvo utvrdi aktera tog procesa, jer mi nismo izgubili veru u institucije ove države. Mi smo ti koji stalno ponavljaju da nadležni moraju da rade svoj posao.Za 12 godina, koliko sarađujem sa gospodinom Markovićem, ono što sam videla je bratski odnos prema zaposlenima i saradnicima, prijateljski odnos prema sugrađanima, brigu o porodici. Videla sam i zahtevan, ali razuman odnos prema poslu, visok nivo profesionalizma i pre svega radnu etiku, pregršt dobrih ideja, projekata, koje su neki raznorazni osporavali, pa su se čak i smejali i izvlačili iz konteksta, ali su te dobre ideje uvek našle svoj put i uvek su bile dobre za građane, baš kao i ova poslednja, a to je putovanje u Egipat na koje je Dragan Marković odveo sto zdravstvenih radnika koji rade u crvenim zonama iz cele Srbije.Želimo da tužilaštvo što pre rasvetli i obelodani sve one koji stoje iza ove groteske. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, Jelena Žarić Kovačević. Hvala vam, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, na dnevnom redu je danas donošenje odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i obrazovanje same komisije u Dvanaestom sazivu Narodne skupštine, naravno, shodno Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija i Zakonu o Narodnoj skupštini.Komisija se obrazuje u sledećem sastavu: tri člana biraju se iz reda članova i zamenika članova odbora u čijem je delokrugu rada pravosuđe, dakle, na predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i dva člana koji se biraju iz redova članova ili zamenika članova odbora u čijem su delokrugu rada pitanja iz oblasti ljudskih prava, zdravlja i socijalne politike, su dali Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbor za zdravlje i porodicu. Mandat članova Komisije traje do isteka mandata narodnih poslanika Narodne skupštine.Zadatak Komisije je da vrši kontrolnu funkciju u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i mera pritvora i da shodno toj ulozi sagledava stanje u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i da predlaže mere za za otklanjanje nepravilnosti i za unapređenje uslova života, tretmana i zaštite lica i prava lica lišenih slobode. Konkretno, samom odlukom o obrazovanju ove komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija biće taksativno navedene nadležnosti, odnosno delokrug rada same komisije. Na primer, u vršenju kontrole Komisija sagledava status, položaj, tretman i ostvarivanje prava lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije i predlaže mere za njihove unapređenje i zaštitu. Komisija sagledava status, položaj, tretman i ostvarivanje prava pritvorenih lica i predlaže mere za njihovo unapređenje i zaštitu.Članovi ili zamenici članova Komisije posećuju zavode za izvršenje krivičnih sankcija radi sagledavanja stanja i upoznavanja sa uslovima života i tretmanom, posećuje zavode radi neposrednog uvida u ostvarivanje i zaštitu prava lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije i pritvorenih lica. Takođe, Komisija traži podatke, obaveštenja i izveštaje od nadležnih organa, zavoda i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Prilikom posete zavodu Komisija može razgovarati sa licima prema kojima se izvršavaju sankcije, pritvorenim licima, ali i zaposlenima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, u cilju utvrđivanja činjenica o pojavama, događajima ili konkretnim slučajevima u tim zavodima.Takođe, Komisija vrši uvid u dokumentaciju o licima prema kojima se izvršavaju sankcije, pritvorenim licima ili licima koja su zaposlena u zavodima. Komisija razmatra izveštaje nezavisnih organa i nevladinih organizacija koje se bave tretmanom i zaštitom prava lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije i pritvorenih lica. Na kraju, Komisija može i da traži obaveštenja i da razmatra izveštaje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i da vrši druge poslove od značaja za ostvarivanje zadataka zbog kojih je formirana, u skladu sa nadležnostima koje joj pripadaju.Kada smo kod Uprave za izvršenje krivičnih sankcija koja je pod ingerencijom Ministarstva pravde, treba istaći i koje su nadležnosti te Uprave za izvršenje krivičnih sankcija jer je to svakako u tesnoj vezi sa ovlašćenjima koja Komisija Narodne skupštine ima, obavljajući svoju kontrolnu funkciju. Dakle, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizuje, sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mera bezbednosti i obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana, kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom. Takođe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obavlja poslove koji se odnose na pripremu predloga za pomilovanje, amnestiju i uslovni otpust, prati stanje i primenu propisa u oblasti izvršenja zavodskih sankcija i u skladu sa tim ukazuje na potrebu i pravce normativnog uređenja, ali takođe Uprava za izvršenje krivičnih sankcija sarađuje u pripremi propisa i obavlja druge poslove koji se odnose na oblast izvršenja zavodskih sankcija.Ono što je od velikog značaja jeste i činjenica da Komisija podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, dakle, Komisija čije je formiranje sa predlogom danas kao tačka dnevnog reda, podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, izveštaj o radu, ali takođe u okviru tog izveštaja mogu se naći i izveštaj o stanju ili o eventualnim problemima u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i pritvora i može se ukazati svakako na potrebu izmene ili preduzimanja drugih radnji radi zaštite prava lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije i pritvor.Takođe, Komisija može obrazovati i posebnu bazu podataka o domaćim i međunarodnim propisima iz ove oblasti, a kao i organizacijama koje se bave tretmanom i zaštitom lica, prava lica prema kojima se izvršavaju sankcije, ali i o zavodima u kojima se ta lica nalaze.Podsetila bih vas na kratko na jedan dokument, na koji verujem, da odavno u parlamentu nije pomenut, a u vezi je svakako sa današnjom tačkom dnevnog reda, radi se o Zakonu o ratifikaciji i Konvencije protiv torture i drugih surovih neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka koji je donet 1991. godine. Navedena konvencija zapravo usvojena je 1984. godine u Njujorku i obavezuje države članice, među kojima je i naša zemlja, zbog čega i pominjem ovaj dokument, da se pridržavaju međunarodnih pravila koja su potvrdili. Tortura je svaki akt kojim se jednom lice namerno nanosi bol ili teške fizičke ili mentalne patnje, u cilju dobijanja od njega ili nekog trećeg lica obaveštenje ili priznanja ili njegovog kažnjavanja za delo za koje je to ili neko treće izvršilo ili za čije je izvršenje osumnjičeno zastrašivanja tog lica ili vršenja pritiska na njega ili zastrašivanje i vršenja pritiska na neko treće lice ili iz bilo kog drugog razloga zasnovanog na bilo kom obliku diskriminacije ako ta bol i te patnje nanosi službeno lice ili treće lice uz pristanak službenog lica. Svaka država članica preduzima zakonske, administrativne, sudske ili druge mere kako bi sprečila izvršenje akta torture na teritoriji pod njenom jurisdikcijom i ovo su svakako pitanja koja su u tesnoj vezi sa nadležnostima i sa budućim radom Komisije za praćenje primene izvršenje krivičnih sankcija.Osim ovoga što sam navela 2011. godine, mi smo usvojili protokol uz Konvenciju protiv torture kojim smo se obavezali na donošenje potrebnih mera, radi postizanja ciljeva iz konvencije i na implementaciju svih članova koji će u konkretnom slučaju pomoći jačanju zaštite lica, prava lica lišenih slobode i puno poštovanje njihovih ljuskih prava.Svakako u ovom izlaganju želim da pomenem i Zaštitnika građana, odnosno instituciju Zaštitnika građana sa kojim bi Komisija trebalo da sarađuje po određenim pitanjima koja su u nadležnosti i Zaštitnika građana i Komisije. Naime, Zaštitnika građana kroz svoj godišnji izveštaj daje informacije i o obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Srbiji. Nacionalni mehanizam obavlja posete mestima gde se nalazile i gde se mogu nalaziti lica lišene slobode, ali to nisu samo zavodi o kojima sam danas govorila, već su to i policijske uprave, policijske stanice, prihvatilišta, pritvorske jedinice, psihijatrijske klinike, ustanove socijalne zaštite domskog tipa, centri za azil i za migrante i na osnovu dobijenih informacija upućuju se preporuke ukoliko su utvrđene određene nepravilnosti u radu.U trenutku kada se nalazimo u problemu zbog epidemije koji je izazvan Korona virusom u Evropi i u celom svetu pa i u našoj zemlji postoje određene posledice, moramo uzeti u obzir u vezi sa tim i situaciju u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Shodno Izveštaju Zaštitnika građana situacija je zadovoljavajuća, odnosno broj zaraženih u zavodima nije previsok da bi se oni našli u nekoj rizičnoj situaciji, što znači sa druge strane da imaju sve potrebne i i lekove i zaštitnu opremu, dakle maske, vizire ili skafandere za onaj deo Zavoda u kojima se nalaze njihove ambulante kao i svakako dezinfekciona sredstva. Takođe, zaključuje se i da imaju i potrebnu brigu i negu kako se korona virus ne bi širio.U skladu sa tim da svi građani imaju pravo da se vakcinišu i da izaberu vakcinu i u skladu sa principom nediskriminacije čijoj primeni svakako težimo i oni koji su u pritvoru ili prema kojima se izvršavaju krivične sankcije imaju jednak tretman u postupku imunizacije. Ono što svakako ohrabruje jeste činjenica da je naša država bila spremna pre svega u finansijskom smislu, a onda i u smislu jakog zdravstvenog sistema da istrpi ili ublaži udarce koje nam je zadao korona virus. To se odnosi i na broj vakcina ali se odnosi i na različite vrste vakcina što je građanima, pa i onima prema kojima se izvršavaju određene sankcije pružilo mogućnost izbora. Osim što smo uspeli da za četiri meseca izgradimo dve nove tzv. kovid bolnice koje će nam svakako ostati kao dve nove izgrađene bolnice kada se nadam se uskoro izborima sa korona virusom.Uspeli smo da omogućimo i početak proizvodnje vakcina u Institut "Torlak" gde se očekuje za početak kako smo čuli u informacijama i medijima najpre dvadeset, a kasnije čak i trideset miliona doza godišnje, čime ćemo da zadovoljimo potrebe regiona i da ponovo pokažemo da smo apsolutno u svemu lideri u regionu, pa i šire, pa i u ovoj oblasti.Želela

Sašili su preko milion maski od kako je počela kod nas situacija sa korona virusom. Kasnije su im se pridružili i Kazneno popravni zavod Niš i Ženski deo Kazneno popravnog zavoda Požarevac.Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je odlikovana srebrnom medaljom od strane predsednika Republike, Aleksandra Vučića za doprinos tokom epidemije korona virusa.Iz svega što sam navela zaključujemo o velikom značaju formiranja ove komisije, pre svega zbog svoje kontrolne funkcije u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i na kraju želim da pozovem koleginice i kolege narodne poslanike da glasamo za ovu tačku dnevnog reda u danu za glasanje. Hvala

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Kao što smo čuli komisija ovoga tipa ima izuzetno važnu ulogu u našem društvu posebno zbog svoje nadzorne i kontrolne dimenzije, jer su nadzori kontrola preko potrebni za svaku vrstu društvene delatnosti, osobito ovog tipa gde vrlo često imamo različite vrste pritužbi ljudi koji su zbog slojevitosti različitih vrsta kriminala uhapšeni ili su osuđeni. Naravno, te pritužbe mogu biti osnovane ili ne osnovane i zato je važno da komisija bude ta koja će proveriti i učestvovati učestvovati u proverama svih tih pritužbi jer je jako bitno da sva ona prava koja su zagarantovana i Ustavom i zakonima svakom građaninu ove države, svakom pojedincu budu do kraja ispoštovana, a tu naravno spadaju i oni koji se nalaze na izvršenjima svojih kazni u zatvorskim jedinicama.Takođe, vrlo ja važno da imamo i vidu i kompleksnost, složenost celokupnog sistema zatvorskih i pritvorskih jedinica koje su različitih kategorija, različitih tipova, različitih usmerena, sa različitim kapacitetima i naravno vrlo različitih uslova koji su na raspolaganju onima koji su na odsluženju svojih kazni.Danas kazni.Danas ste čuli od predsednika naše stranke, akademika Zukorlića u kakvom je stanju zatvor u Novom Pazaru koji je zaista jedan od primera na koji se trebamo fokusirati i hitno reagovati kako bi se iz više razloga napravio kompleks koji će biti izmešten iz centra grada, koji neće biti u direktnom dodiru sa drugim institucijama, posebno institucijama kulture, značajnim institucijama, jer je tu, kao što ste čuli, muzička škola koja je jedina muzička škola u regionu, širem regionu dakle, i gde se talentovana deca koja dolaze da usvajaju znanja iz muzike vrlo često susreću sa onim sa čime se ne bi trebali susretati prilikom svog odrastanja, odgajanja i usvajanja drugih stvari koja trebaju oplemeniti njihova srca, ali ne i da na taj način se susreću sa svime onim što nije baš povoljno, posebno u fazi u kojoj se oni nalaze.Zato, vrlo je važno da imamo zaista mehanizme, uz sve druge napore koje ulaže Vlada, koje ulaže država da poboljšaju sve kvaliteta ukupnosti života građana Srbije, da poboljšamo i uslove življenja osuđenika u svim pritvorskim jedinicama kako bi i oni mogli da se što bolje pripreme za socijalizaciju i rehabilitaciju, eventualni povratak u društvene okvire koji neće biti na štetu građana, a ni na štetu njih samih. Hvala. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.Mi iz JS ćemo svakako glasati za ovaj predlog, jer kao stranka koja drži do pravde i prava, svakako želimo da obezbedimo najkorektnije moguće uslove Đilasovom Pinokiju, Mariniki Tepić, dok bude izdržavala zasluženu kaznu zbog izgovorenih gnusnih laži na jučerašnjoj konferenciji za novinare.Gospođa laž, kako možemo nazvati pomenutu Đilasovu glasnogovornicu, a sebe smatram da pratim politiku još iz svojih studentskih dana, jako davno, i da znam da je ovo bila jedna od najogavnijih i najgnusnijih konferencija za štampu u novijoj istoriji, srpskog višestranačkog sistema, je iznela toliko ogavnih laži, gnusnih laži, uvreda, obmanula je i uznemirila javnost i građane Srbije, da takvo ponašanje, da takav manir političke borbe ne sme i neće ostati nekažnjen.Takav manir političke borbe mora se kazniti

i tražio i zahtevao da da izjavu i zahtevao da Tužilaštvo i nadležni istražni organi i sudski organi u najkraćem mogućem roku rasvetle sve navode sa konferencije koju je održala gospođa laž, Marinika Tepić.Ona je na toj konferenciji za novinare pokazala i video snimak tzv. svedoka, pod znakom navoda, a ja tvrdim lažnog svedoka i pokazaću vam vrlo brzo zašto tvrdim lažnog svedoka, kome su zamaglili lice, kome su skrembovali glas, ali su tvrdili da je to svedok koji je radio za Dragana Markovića Palmu, da je to svedok koji je radio, kako oni kažu, zabranjenom hotelu „Alfa“ u Končarevu i koji će izneti činjenice šta i kako je rađeno u tom hotelu gde je on, navodno, prisustvovao tim događajima.Da je to lažni svedok, mi smo se posle te konferencije za štampu malo pozabavili time i molio bih kameru da zumira ove fotografije, može se videti iz sledećih slika.Ova slika, ova fotografija je deo slike sa konferencije za štampu na kojoj se vidi sat tzv. insajdera, odnosno svedoka kojim se diči Marinika Tepić.Istražujući, mi smo našli sliku čoveka sa istim satom. Evo, možete videti ovde, molim kameru da zumira. Onda smo, istražujući dalje, došli do sledeće slike, to je slika, pogledajte čoveka u plavom džemperu sa crvenom trakom koji je snimljen u tom videu. To je taj lažni svedok koji je izneo najogavnije i najgnusnije laži na račun Dragana Markovića Palme, Jagodine, žena u Jagodini, itd.Ispod možemo videti sliku čoveka u istom tom plavom džemperu sa crvenom trakom po sredini, kako se krevelji i kliberi zajedno sa Draganom Đilasom i Borkom Stefanovićem, na konferenciji upriličenoj povodom dve godine postojanja Đilasove stranke.Vidimo da se radi o istom čoveku. Čak Đilas, koji je poznato da ima jako puno para, i da je, dok je bio na vlasti, radio za sebe, za razliku do Dragana Markovića Palme, koji je radio za narod, nije našao za shodno da tom čoveku plati ili kupi drugi džemper da ga preobuče.Evo tog čoveka ovde na slici, pored Marinike Tepić, pored Đilasovog Pinokija, ili gospođe „laž“, molim kameru da zumira. Koji je taj čovek?Taj čovek se zove Branislav Radisavljević, i na ovoj slici ovde možete videti ovde kako radi kampanju za Đilasovu stranku na Trgu Republike, a anti kampanju jednog funkcionera gradske vlasti u Beogradu. Ko je taj čovek?Branislav Radosavljević je čovek koji je rođen u Beogradu, koji živi u Beogradu, Branislav Radosavljević je čovek koji je do pre možda godinu dana bio član stranke Vuka Vuka Jeremića, Narodne stranke i možemo ga videti ovde za ovim pultom kako vodi kampanju za tu stranku, to je čovek koji je bio u stranci Vuka Jeremića, i radio kampanju za bojkot, evo ga takođe zaokružen pored samog Vuka Jeremića, i to je čovek koji je zajedno sa potpredsednikom stranke Vuka Jeremića, gospodina Jovanovićem prešao ili se preprodao, kako god hoćete u stranku Dragana Đilasa i tog čoveka, evo ovde zaokruženog na Konferenciji za štampu, Dragana Đilasa, povodom dve godine postojanja te njegove famozne stranke.Taj čovek je u toj svojoj izjavi, između ostalog rekao da se plaši i da zato nije izašao u javnost ranije i taj čovek je rekao da ga je strah i da je zato zamagljeno lice i da mu je skremblovan glas, ali na ovoj fotografiji možemo videti da taj čovek ima sve sem straha, jer je jedan od onih koji je upao nasilno sa testerom u javni servis u zgradu RTS. i takve akcije, ne sprovodi neko ko ima strah i ko se plaši.Zato smo rekli da je to lažni svedok, da on nije svedok, odnosno je funkcioner, Đilasove stranke, i ovo je sve jedno najgnusnije i najgore zamešeteljstvo jedne političke partije i jednog čoveka, koji pledira da vodi državu, koji pledira da vodi narod, ali na način što će taj narod obmanjivati i lagati, kao što ga je obmanjivao, i lagao dok je bio na vlasti.Na toj konferenciji za štampu, ovaj lažni svedok je rekao da radio u hotelu „Alfa“,

bio u vlasništvu pokojnog Radovana Vasića Brzog, jednog od najvećih i najboljih privatnih preduzetnika u gradu Jagodina. Nakon njegove smrti vlasništvo je nasledio njegov sin Vladica Vasić. Dragan Marković Palma nema nikakve veze sa vlasništvom tog hotela, to je jedna stvar. Znači, nije radio za Palmu, ako je uopšte i radio tamo.Drugo, ni godine nisu pogodili, jer je hotel „Alfa“ otvoren 2012. godine. Znači, 2010. i 2011. godine, svakako niko nije mogao da radi u tom hotelu.Na toj konferenciji za štampu, gospođa laž, ili „Đilasov pinokio“, je rekla, izjavila, da se Dragan Marković Palma krije iza žena, iza suknje. To naravno, nije tačno. Znam ja šta je on mislio na izjavu zamenice gradonačelnika Marije Jovanović, i na izjavu gospodina Dragana Markovića Palme, da će je tužiti sve žene zaposlene u Skupštini grada Jagodina i u javnom preduzeću. I uplašila se, naravno, toga, ali to je njena stvar, jer je ona bacila pomije i niz najgnusnijih uvreda na sve žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini, i njihovo je pravo da je tuže za to, jer žele da sačuvaju svoju čast. Ali, svakako, nije istina da se Dragan Marković krije iza toga, jer Dragan Marković je sam danas svojevoljno otišao u Tužilaštvo. Dragan Marković Palma je u 10.00 časova, danas sam u Skupštini grada lično održao konferenciju za štampu. A, onaj ko se krije iza Marinikine suknjice jeste upravo Dragan Đilas. Sve vreme on istura tu gospođu laž, tog svog pinokija, koji iz dana u dan obmanjuje građane uznemirava javnost, i iznosi najgnusnije laži protiv pojedinaca, koji su uspešni, koji rade u korist naroda i za narod.Time nanose veliku štetu i građanima Srbije i državi Srbiji i tom maniru političke borbe, jednom za svagda mora da se stane na Đilas je ovom konferencijom za štampu hteo, i nama je to jasno, da skrene pažnju sa činjenice da su mu otkriveni tajni računi u mnogim egzotičnim zemljama. Hteo je da skrene pažnju sa činjenice da je otkriveno da je za vreme svoje vladavine radio, pre svega, za sebe. Hteo je da skrene pažnju sa svih afera koje potresaju njega i njegovu stranku.Dragan stranku.Dragan Đilas mora da shvati da postoji mera i način političke borbe. Očigledno da Draganu Đilasu više ništa nije sveto. Kako mi onda da verujemo u njegove lažne suze koje je lio pre godinu dana, oplakujući sudbinu, kada je on dozvolio, odnosno ne da je dozvolio, nego isturio svoju gospođu laž, Mariniku Tepić, da ona iznese najgnusnije laži protiv čoveka koji je i sin i i čija staramajka, takođe, može videti te vesti, koji je i suprug, čija žena takođe supruga sa kojom živi u braku, skladnom, već više od 40 godina, što nije slučaj sa pomenutim, da iznese najgnusnije laži o ocu dva sina, da iznese najgnusnije laži o svekru, da iznese najgnusnije laži o dedi petoro unučadi. Znate, ta deca više nisu mala.Onda se zapitate koliko može biti licemeran neko ko kada je on u pitanju lije gorke krokodilske suze, a onda bezočno, mučki, na najgori mogući način, sa najgnusnijim mogućim lažima taj isti Dragan Đilas napada ljude koji su čitav svoj politički vek, da tako kažem, proveli radeći za narod.Tu za narod.Tu je jedna od razlika između Dragana Markovića Palme i Dragana Đilasa. Dok je Dragan Đilas bio na vlasti je radio za sebe, Dragan Marković Palma, živi za akcije koje se tiču naroda i Dragan Đilas ovom konferencijom za štampu neće sprečiti da se i dalje radi za narod Jagodine, za narod Srbije, da se vodi računa i briga o siromašnima, o trudnicama, o porodiljama, da se vodi računa o svojim građanima, da im se obezbedi besplatni prevoz, da se obezbedi besplatno letovanje za učenike, da se vodi računa o poljoprivrednicima, da se vodi računa o lekarima, koje smo do pre par dana vodili u Egipat, i vodićemo i dalje, i 1000 u Grčku, i ponovo ćemo voditi stotinu u Egipat u oktobru, i niko nas neće zaustaviti u tome, pogotovo ne Dragan Đilas i njegova gospođa

nego, pre svega, odavno, ali odavno si provaljen od naroda, narod je video ko si, video kako radiš, šta radiš na vlasti, vidi kako bezočno lažeš. Iz tog razloga narod ti nikada više neće dati poverenje. Džabe novci, džabe bogatstvo, ali narod te neće.Hvala.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas je pred nama Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Kao što je koleginica Žarić Kovačević obrazložila u svom izlaganju, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu utvrdio je ovaj Predlog, a na osnovu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija kojim je utvrđeno da Komisiju čini pet članova koje na predlog nadležnog odbora bira Narodna skupština iz reda narodnih poslanika.Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija ima važan zadatak kada govorimo o funkcionisanju penalnog sistema. Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija je utvrđeno da Komisija ima pravo pristupa Zavodu, podacima koji su od značaja, a takođe ima pravo da posećuje osuđena i pritvorena lica i da sa istima obavlja razgovore. Takođe, komisija ima pravo i da razgovara sa zaposlenima u kazneno-popravnim zavodima.Ono što je takođe važan zadatak ove Komisije jeste da ona ima zadatak da sagledava status, položaj, tretman osuđenih i pritvorenih lisa, ostvarivanje njihovih prava i da predlaže mere koje se tiču unapređenja tih prava i zaštite.Funkcionisanje kazneno-popravnih ustanova je važan aspekt celokupnog funkcionisanja jedne države. Upravo u tim ustanovama se nalaze lica koja su počinila različita krivična dela, za ista su sankcionisana i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora.Cilj

odredbama.Odgovorna i zdrava politika predsednika Aleksandra Vučića ogleda se i u efikasnosti delovanja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, u preduzimanju epidemioloških mera i mera prevencije korona virusa. Veoma brzo su obezbeđene vakcine za lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, imunizacija je blagovremeno sprovedena u svim kazneno-popravnim zavodima.

koju mogućnost su imali i svi drugi građani Republike Srbije.Imunizacija je u kazneno-popravnim ustanovama realizovana u koordinaciji sa nadležnim domovima zdravlja, te je svako osuđeno lice i pritvoreno lice koji su izrazili želju da se vakcinišu i primilo vakcinu.Ono što je takođe značajno jeste da je među zaposlenima u sistemu izvršenja krivičnih sankcija bio dobar odziv, te je više od 40% zaposlenih koji su se prijavili za vakcinu vakcinisano, a najveći deo njih je i revakcinisan.Upravo zahvaljujući odgovornom delovanju zaposlenih u penalnom sistemu, poštovanju epidemioloških mera i blagovremenoj imunizaciji lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u kazneno-popravnim ustanovama nije došlo do širenja korona virusa.Mere

što ukazuje na jedan odgovoran pristup ozbiljnoj pandemijskoj krizi koja nas je zadesila.Sistem izvršenja krivičnih sankcija zahteva jedan kontinuiran rad u procesu poboljšanja uslova i načina funkcionisanja ovog sistema. Konstantna intenzivna izgradnja novih i rekonstrukcija starih paviljona u okviru kazneno-popravnih zavoda je nešto na čemu se kontinuirano radi.Važno je istaći da Ministarstvo pravde, prateći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića, godinama ulaže napore u poboljšanje uslova za boravak osuđenih i pritvorenih lica, a što je obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23 za članstvo u EU koja se odnosi na pravosuđe i osnovna prava građana.Takođe, građana.Takođe, intenzivno se radi i na poboljšanju kapaciteta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u oblasti alternativnih sankcija i postpenalne zaštite osuđenika.Penalni sistem je jedan složeni sistem koji zahteva integrisan pristup u radu svih službi unutar penalnog sistema. Stoga u tome zaista vidim važnu ulogu delovanja komisije čije članove danas biramo. Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija ima važnu ulogu u sagledavanju svih tih aspekata koji se tiču funkcionisanja kazneno-popravnih ustanova. Stoga ću u danu za glasanje podržati ovaj predlog odluke o izboru članova Komisije. Zahvaljujem.

poštovane kolege, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, koji je najlepši grad u Srbiji. u Skupštini izabran sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.Ja ću, kao i do sada, podržati sve ove kvalitetne predloge zakona koji se tiču boljitka razvoja jugoistoka Srbije, boljeg života svih građana Srbije i onih koji žive na selu i od sela, pa i one koji su činili neka zla, zla, i one koji su činili nešto loše, pa i onima koji su učinili nešto najgore. I tim ljudima moramo dati šansu, moramo dati mogućnost da mogu da žive normalno u tom zatvorenom prostoru, u ta četiri zida, zato što su to zaslužili.Inače, naša Skupština će predložiti komisiju koja će ovo pratiti, raditi i u okviru toga davati određene sugestije, određene primedbe, a suština svega jeste da se svim tim ljudima koji su u tim zatvorenim prostorima, u zatvorima, obezbede elementarni uslovi da oni mogu da funkcionišu, jer u zatvorima nisu samo ljudi koji su ubice, dileri i silovatelji, ima tu ljudi koji su imali i neke saobraćajne prekršaje, koji su imali neku saobraćajku i tako došli do nečega neželjenog. Baš zbog toga mi ovde u Skupštini i naše kolege poslanici će u okviru te komisije raditi na terenu, pratiti situaciju i ukoliko nešto nije kako treba, oni će to rešavati, alarmirati i raditi tu tzv. nadzornu funkciju koja je naša obaveza kao poslanika.Još jednom, podržavam sve ove predloge i mislim da je potrebno da se što pre to i, normalno, da pratimo ono što je bitno, da svaki naš građanin treba da primi vakcinu, da se imunizuje, da se na taj način zaštitimo od ove pandemije koja je sigurno nešto najopasnije što se desilo unazad 50 i više godina. Mislim da je to potreba svih nas, da svako ima pravo da primi vakcinu, pa čak i oni koji su u zatvorima, koji su činili zla, koji su činili loše ljudima i koji tu ostaju dok su živi.Mi moramo biti humani i moramo svakom obezbediti vakcinu i na taj način pozivam sve ljude da se vakcinišu i da na taj način rešimo problem sa ovom pandemijom. Hvala još jednom. Hvala, gospodine Miletiću.Reč ima Dejan Kesar. **Dejan Kesar** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, trudiću se da u svom današnjem izlaganju budem što koncizniji, kao bih ostavio dovoljno vremena i mojim kolegama za debatu.Pred nama je danas Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Sama komisija se obrazuje od strane Narodne skupštine u skladu sa njenim zakonskim nadležnostima, a zadaci i nadležnosti same komisije jesu jasno definisani, odnosno propisani kako Odlukom o obrazovanju komisije, tako i Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija.Na početku je veoma važno napomenuti da se komisija obrazuje od pet članova, odnosno narodnih poslanika i to tri člana iz reda odbora u čijoj nadležnosti jeste oblast pravosuđa, kao i dva člana odbora u čijoj nadležnosti se nalaze socijalna politika, zdravstvo i ljudska prava.Predsednik komisije se bira iz redova članova komisije, a mandat člana komisije prestaje danom prestanka mandata narodnog poslanika.Važno je reći da su zadaci nadležnosti komisije, pre svega, usmereni na sagledavanje postojećeg stanja u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.Takođe, ukoliko za tim svakako postoji opravdana potreba, komisija može da predloži mere u cilju otklanjanja nepravilnosti, kao i mere za unapređenje tretmana osuđenih lica, poštovanje osnovnih prava osuđenika, kao i uslove u kazneno-popravnim zavodima.Kada govorimo o licima u odnosu na koje se može primeniti Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, svakako govorimo o dve grupe lica. S jedne strane, lica prema kojima je od strane nadležnog organa određena mera zadržavanja, odnosno mera pritvora kao jedna mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i, s druge strane, licima koji se već nalaze na izdržavanju kazne zatvora po odluci nadležnog suda.Samim suda.Samim izvršenjem krivičnih sankcija se ostvaruje opšta, odnosno individualna svrha njihovog izricanja, a to je ono što je najbitnije, a to je reintegracija osuđenih lica u društvu.Ukoliko društvu.Ukoliko posmatramo sam termin kazne, nju možemo posmatrati kao propisanu društvenu reakciju koja se izriče od strane nadležnog državnog organa, u ovom slučaju od strane suda, u odnosu na ona lica koja su svojim radnjama izvršila određena krivična dela ili koja su svojim činjenjem ili nečinjenjem počinila određeni prekršaj.Naš Krivični zakon je jasno decidan da ukoliko lice svojom radnjom izvrši određeno protivpravno ponašanje kojim povređuje zakonom propisanu normu se može izreći kazna zatvora. Ali je veoma važno da ukoliko prema određenom licu izreknete kaznu zatvora, da se u tom postupku poštuju sva osnovna prava, sva osnovna ljudska prava i osnovna prava koja se odnose na osuđenika, jer ono što je ključ izvršenja krivičnih sankcija, jeste resocijalizacija, odnosno reintegracija osuđenih lica u društvu. Na posledice resocijalizacije i te kako utiču uslovi u kazneno-popravnim zavodima, a istovremeno, utiče i postupak izvršenja krivičnih sankcija.Zato, upravo polazna osnova za ovaj postupak jeste i strategija razvoja sistema krivičnih sankcija, koja definiše kontinuirano poboljšanje uslova u kojima se sankcije izvršavaju. Sam cilj ovakvih mera jeste povećanje stope reintegracije osuđenih lica u društvo i sa druge strane, smanjenje povrata krivičnih dela.Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u svom sastavu ima kazneno-popravne zavode, okružni zatvor, kazneno-popravni zavod za žene, za maloletnike, vaspitno-popravne domove i specijalnu zatvorsku bolnicu. Ali, veoma je važno da ukoliko nadležni sud uputi određeno lice na izdržavanje kazne zatvora, da u tom postupku dođe do punog poštovanja svih zakonom propisanih procedura, a pogotovo da se poštuje načelo zabrane diskriminacije, odnosno da nijedan osuđenik ne može biti stavljen u neravnopravniji položaj od ostalih osuđenika.Uprava za izvršenje krivičnih sankcija iz godine u godinu preduzima različite mere i aktivnosti u cilju poboljšanja uslova u kazneno-popravnim zavodima, sve u skladu sa standardima EU, što je veoma važno istaći. I to se radi kontinuirano od 2013. godine do dan danas, a jasni pokazatelji toga jesu izgradnja novih kapaciteta, kao i proširenje i rekonstrukcija postojećih kapaciteta.Tu bih želeo da istaknem da je 2013. godine počeo sa radom Kazneno-popravni zavod u Padinskoj skeli, sa smeštajnim kapacitetom od 850 mesta, i da je rekonstruisan postojeći Kazneno-popravni zavod u Padinskoj skeli, sa smeštajnim kapacitetom od 150 mesta.Ali, isto tako, Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, gotovo iz godine u godinu rade i ulažu značajne napore u poboljšanju infrastrukture i kvaliteta kazneno-popravnih domova. Dokaz da smo kao država uložili maksimalne napore, kako bi tretman osuđenih lica bio u skladu sa evropskim principima i poveljama, pokazuje Izveštaj Saveta EU od 2018. godine, u kojem se kaže da je u srpskim zatvorima došlo do smanjenja preopterećenosti i da veće probleme sa smeštajnim kapacitetima imaju i pojedine zemlje EU, kao što su Malta, Grčka, Belgija itd.Sve itd.Sve ovo jasno govori o nameri nadležnih institucija i Republike Srbije da ulože značajne napore u poboljšanje uslova u kazneno-popravnim domovima i u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, kao što su to radili u gotovo svim segmentima života.Kako života.Kako je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija sastavni deo Ministarstva pravde, svedoci smo u zadnje vreme i beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ta borba, pre svega, ima za cilj smanjenje opšte stope kriminaliteta i jasan i odlučan stav kada govorimo o borbi za bolje i zdravije društvo, jer borba protiv organizovanog kriminala nije samo borba protiv svih vidova kriminala, nego je to borba za nove investicije, nova radna mesta i bolju sliku Srbije van njenih granica, što mi svi ovde svakako radimo od 2012. godine, donoseći određene zakonske i podzakonske akte, kao i akcijama na terenu.Smatram da formiranje Komisije za nadzor jeste još jedan korak u unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija, koje će doprineti transparentnosti, zakonitosti i kako bi građani Srbije stekli još veće poverenje u institucije, a tako i nameru države da svake godine radi na unapređenju svih segmenata društva.U danu za glasanje ću podržati navedenu odluku. Hvala.

Pravda drži i zemlju i gradove i pravda i pravo u demokratskoj zemlji treba da je prisutna i u Narodnoj skupštini i u Vladi i na ulici i u sudnici, ali pravda i pravo moraju da budu prisutni i među zatvorskim zidinama. Mi moramo kao demokratska zemlja da poštujemo osnovna prava svih građana, pa čak i onih građana koji su se nekada drznuli da zgaze i pravo i pravdu i zakone i Ustav ove zemlje, zato što to radi svaka demokratska država.Jedan od primarnih zadataka Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, čije članove danas biramo između narodnih poslanika, upravo jeste i da predlaže mere za otklanjanje nepravilnosti i mere za unapređenje uslova života, tretmana i zaštite prava lica lišenih slobode. Jednostavno rečeno, Komisija je tu da razgovara sa licima lišenim slobode. Komisija je tu da brine o njihovom životu, ali Komisija je, takođe, tu da brine o svakom čoveku.Zahvaljujući merama koje je Komisija sprovodila, ali i merama koje je samo Ministarstvo pravde sprovodilo u delo, ulagalo je proteklih godina zaista veliku snagu da poboljša uslove

Ulagalo je napore da ispunimo sve one obaveze koje proističu iz Poglavlja 23, jednog od najzahtevnijih poglavlja, poglavlja koje se odnosi direktno na reformu pravosuđa i osnovna prava prava svih ljudi, osnovna prava svih građana, pa čak i onih koji su lišeni slobode i imalo je zaista značajne korake u tome.Danas tome.Danas možemo da kažemo da je upravo Srbija pre 20, pre 15 i pre 10 godina pucala upravo u te dve tačke, pucala je u reformu pravosuđa i pucala je u osnovna prava građana. To je Srbija koja je želela u Evropu i pre 20 i pre 10 i pre 15 godina, ali želela je u Evropu da ide makadamom i zaprežnim kolima. Želela je u Evropu da ide tako što nije poštovala osnovna prava građana i sprovodila je apsolutno neuspešne reforme pravosuđa. To je Srbija koja je bila na dnu evropske lestvice po poštovanju osnovnih prava građana i po prebukiranosti u kazneno-popravnim zavodima.To je ista ona Srbija koja je sprovodila užasne mere u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu, jedinstvenom zavodu tog tipa u Republici Srbiji, zavodu gde se nalaze žene, majke i maloletnice. To je bio zavod gde nismo imali ispunjene ni minimalne uslove. To je bio zavod koji je bio apsolutno prebukiran po kapacitetima. Danas nije to više Srbija koja puca i u pravosuđe i u osnovna prava građana. Danas Srbija razume latinsku res non verba, dela, a ne reči. Zato Kazneno-popravni zavod u Požarevcu, gde se nalaze žene, majke i maloletnice izgleda ovako posle renoviranja i posle izgradnje iz temelja 2.200 kvadratnih metara. Rešili smo prebukiranost sa 160 dodatnih smeštajnih jedinica i sprovodeći različite programe pomažemo im u njihovoj resocijalizaciji.Nije Požarevac

zgradu kapaciteta 316 lica. Isto činimo u Kragujevcu, gde se gradi jedan od najsavremenijih zatvora kapaciteta 500 lica i isto činimo, tj. učinili smo u Pančevu, gde se nalazi jedan od najsavremenijih kazneno-popravnih zavoda ne samo u Srbiji, već u celom regionu, zato što je ova zemlja shvatila napokon da su nam potrebna dela, a ne prazne reči i mrtva slova na papiru.Zato svojim dragim kolegama, koji će danas biti izabrani za članove Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, želim da ostave iza sebe i dela, a ne samo prazne reči i mrtva slova na papiru. Želim im da se služe pravom i pravdom, jer naposletku, pravda i pravo drže i zemlju i gradove. Hvala.